Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Držani tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Josip Kraljičković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Zadovoljstvo mi je predlagača Vlade Republike Hrvatske ukratko obrazložiti Prijedlog Zakona uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona. Prijedlogom ovog zakona ostvariti će se temeljni okvir za skupinu mjera uređenja tržišta koja se skupa s izravnim plaćanjima ubrajaju u tzv. prvi stup poljoprivredne politike. Dakle, razlozi za donošenje ovoga zakona s usklađivanje s odgovarajućim propisima Europske unije koji regulira pitanja uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u EU, te ispunjavanja jednog od tri mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju Poljoprivreda i ruralni Zakon je pripremio tim hrvatskih stručnjaka u konzultacijama sa Europskom komisijom u razdoblju koje je bilo iza nas znači u vremenu dok još nije bilo otvoreno poglavlje za pregovore i za dogovore. To samo govori da smo mi u ovom vremenu također radili i upravo zbog toga smo evo danas pred vas stavili dva zakona iz našega područja. Ovaj zakon je po uzoru na odgovarajuće EU propise strukturiran kao krovni zakon. Njime se definiraju mjere uređenja tržišta za pojedine sektore poljoprivrednih proizvoda, uvjeti za aktiviranje pojedinih mjera uređenja tržišta i uloga određenih tijela u njihovoj provedbi. Odredbe zakona se odnose na gotovo sve sektore u našoj poljoprivredi od žitarica, preko šećera, hmelja, sve do mlijeka i mliječnih proizvoda i pčelarstva. Zakonom su obuhvaćene sve mjere uređenja tržišta osim izravnih plaćanja. U ovom trenutku možda je još važnije istaknuti da se ovim zakonom daje pravna osnova za ustrojavanje administrativne strukture koju moramo uspostaviti do ulaska u Europsku uniju. Zakon obuhvaća mjere koje su poznate iz dosadašnjeg Zakona o poljoprivredi kao što su interventne mjere, carinske kvote, uvozne i izvozne dozvole, ali i drugih propisa kao npr. tržišni standardi, gdje zakon ima prije svega poveznicu sa Zakonom o hrani. Njime se također ovdje određeni mehanizmi koji se do sada nisu primjenjivali u Hrvatskoj, primjerice proizvodna ograničenja, potpora ... skladištenju, priznavanje proizvođačkih sektorskih organizacija će se uvesti upravo ovim zakonom. To odmah želim naglasiti da se neće odmah provoditi sve mjere propisane ovim zakonom, već će se one posebno uvoditi i primjenjivati ovisno o stanju na tržištu, jer s istim uvjetima naše proizvodnje te postojanju potrebnih administrativnih preduvjeta. Ovakva praksa je slična i onoj koja se provodi u Europskoj uniji, gdje se odgovarajućim propisima definira veći broj mjera uređenja tržišta. U praksi se međutim sve one ne provode, već samo one koje su stvarno u određenom trenutku potrebne. Zato želim istaknuti da značaj donošenja ovoga zakona ne leži samo u ispunjavanje uvjeta za članstvo u Europskoj uniji, nego u stvaranju zakonskog okvira u kojem će svi akteri uključeni u proces od proizvodnje do stavljanja na tržište, odnosno izvoza i uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda imati mogućnost postupanja, poznavati uvjete proizvodnje i poslovanja u U tom smislu ovaj zakon je iznimno važan, jer će se njegovim donošenjem na jasan i sustavan način jedinim pravnim propisom, a u skladu sa najvišim standardima i najboljom praksom proizvodom Europske unije, uvesti više reda na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj. Ovaj zakon će biti nastavljen samo u prelaznom razdoblju dok ne uđemo u Europsku uniju. Kada ćemo ući u Europsku uniju tada ćemo primjenjivati njihove uredbe. Zahvaljujem se na pozornosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za europske integracije? Poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Hrvatska do danas nema poseban zakon koji regulira različite mjere uređenja poljoprivrednog tržišta. One su uglavnom regulirane u okviru postojećeg Zakona o poljoprivredi, odnosno potporama u poljoprivredi. Dugo se govori i potrebi uređenja tzv. tržnih redova, a do sada je to učinjeno samo za žitarice i to u posljednjih godinu dana. Dakle, donesena je uredba prije godinu dana. S obzirom na početak pregovora o poglavlju poljoprivrede, nužno je da i ovo područje uredimo sukladno odredbama primarnog i sekundarnog izvora prava Europske prijelaznim razdobljima. Ovim prijedlogom zakona činimo upravo to. I to sukladno Sporazumu o pridruživanju. Uređenje ovog područja jednog je od mjera za zatvaranje poglavlja Poljoprivrede i ruralni razvoj. Zakonom se usklađuju načela koja proizlaze iz odredbi primarnog izvora prava Europske unije, a djelomično se uspostavlja zajednička organizacija poljoprivrednog tržišta i specifične odredbe za određene poljoprivredne proizvode koji proizlaze iz sekundarnog izvora prava Europske dakle tu se djelomično usklađujemo. U obrazloženju prijedloga ističe se da je objedinjavanje svih mjera uređenja tržišta u okviru jednog zakona, povećava transparentnost u ponudi provedbi poljoprivredne politike, a time sigurnost i stabilnost poslovanja za sve subjekte na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Zakonom se propisuju vrste tržišnih intervencija, na koje se one primjenjuju, te vrijeme u kojima se mjere mogu provoditi. Značajnu ulogu u provedbi interventnih mjera na tržištu imat će agencija za plaćanja koja će voditi niz administrativnih poslova vezanih uz uređenje i provođenje intervencija na tržištu. Budući da agencija nije još do kraja osposobljena, za sve poslove koje će ubuduće trebati raditi, bitno je ubrzati njezino kadrovsko i financijsko opremanje. Zakonom se predviđa provođenje 6 vrsta tržišne intervencije i to kroz javne i posebne intervencije, potpore privatnom skladištenju, prilagodbe ponude potrebama tržišta, proizvodna organizacija i posebne pomoći. Do sada se u Hrvatskoj kada se govori o ovim interventnim mjerama najviše su se koristile interventne mjere kroz interventan otkup stoke. Izostanak osmišljene dugoročne poljoprivrede politike u Hrvatskoj dovodi do značajnih poremećaja i oscilacija u domaćoj proizvodnji što rezultira niskom proizvodnjom i produktivnošću s obzirom na potencijale i pospješuje rast uvoza posebno u sektoru prerađivačke industrije koja traži jeftinu sirovinu za preradu. Ako nema dugoročne vizije razvija jednog sektora onda nikakve nikakve parcijalne intervencije niti specijalni programi ne mogu riješiti probleme sektora. Reći ću to na primjeru operativnih programa koji su vođeni u stočarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu da bi imali daleko više uspjeha da postoji konzistentna politika od proizvodnje, prerade i tržišta. Ovako ona je samo donijela dodatne probleme poljoprivrednicima koji su ušli u ove programe, zadužili se a sada nemaju sigurnost plasmana i sigurnost dohotka. Možemo donositi najbolje zakone ali ako nećemo mijenjati praksu oni ostaju samo mrtvo slovo na papiru. Željela bih ovom prilikom iznijeti nekoliko primjedaba koje su dostavili mljekari i koje bi se eventualno mogle provesti kroz provedbene propise s obzirom da zakoni tako će u ovakvom obliku biti samo do trenutka ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Oni konkretno imaju primjedbe na članke 13., 20., 22. i 27. u kojima se u članku 13. govori o proizvodnoj organizaciji gdje oni predlažu da se izuzme od proizvodnih, odnosno proizvodna ograničenja, da se od takvih ograničenja izuzme kozje i ovčje mlijeko .../Govornica se ne razumije./... ukupno sve vrste mlijeka. Zatim, u članku 20. gdje se govori o proizvođačkim i sektorskim organizacijama da se osnivanje na inicijativu proizvođača u sektorima voća i povrća, maslinovog ulja i stolnih maslina, vina i hmelja doda također mlijeko, da se kod izvoznih dozvola uz žitarice i šećer također uključi mlijeko i kod sredstava za promociju potrošnje gdje se zakonom predlaže da ministarstvo može propisati takvu promocijsku pristojbu, da se kaže da je to isključivo na dobrovoljnoj osnovi i da uz proizvođače to mogu to mogu tada plaćati i prerađivači. Dakle, ocjenjujemo da je dobro da donosimo ovakav zakon, da je to još jedan korak ka usklađivanju zakonodavstva ali je nužno da usklađujemo i praksu pa ćemo mi u klubu SDP-a prihvatiti ovakav Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, pred nama se nalazi Prijedlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda kojim se uređuje jedno od tri osnovna područja zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Ovdje je potrebno naglasiti kako je Republika Hrvatska za izravna plaćanja te za mjere ruralnog razvoja koji predstavljaju preostala dva temeljna područja zajedničke poljoprivredne politike već sredinom ove godine utvrdila usklađeni pravni okvir donošenjem Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Također je potrebno naglasiti kako i ovaj prijedlog zakona predstavlja dio europskog paketa, odnosno još jedan od veoma važnih propisa kojima se nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa europskim i to u najzahtjevnijem području kako sa nacionalnog aspekta tako i sa aspekta proračuna Europske unije te da se danas samo nekoliko tjedana nakon službenog otvaranja pregovora za poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj nalazimo pred donošenjem zakona kojim ćemo ispuniti mjerilo za zatvaranje pregovora u ovom poglavlju. Upravo su to razlozi zbog kojih ćemo mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje predloženog Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda te zbog kojih njegovu pripremu i izradu smatramo velikim uspjehom Vlade Republike Hrvatske i državne administracije koji su zajednički uspjeli otkloniti određene sumnje u našu vlastitu spremnost i sposobnost i na taj način prema informacijama kojima raspolažemo izazvati pozitivne reakcije od strane Europske komisije kada je u pitanju uređenje ovog iznimno zahtjevnog zahtjevnog područja. Kada je u pitanju trenutno stanje potrebno je reći kako se u Republici Hrvatskoj primjenjuju različite mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda pri čemu se neke od njih aktiviraju samo u slučajevima većih tržišnih poremećaja. Temeljni pravni okvir za provedbu mjera uređenja tržišta predstavlja važeći Zakon o poljoprivredi koji kao mjere uređenja tržišta predviđa propisane cijene i intervencije na domaćem tržištu, novčane poticaje i naknade, mjere poticanja prodaje i potrošnje, mjere uravnoteženja ponude i potražnje te trgovinske mjere. Također, Zakon o poljoprivredi predviđa i mogućnost da se pitanja uređenja tržišta odnosno regulacije ponude i potražnje pojedinih skupina poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda riješi uredbama Vlade Republike Hrvatske, dakle tzv. tržnim redovima. Ovdje je potrebno napomenuti kako za sada u Republici Hrvatskoj imamo samo tržni red propisan za žitaricu dok se za druge poljoprivredne proizvode predviđene mjere uređenja tržišta propisane horizontalnim propisima poput onih trgovinskih mjera, zatim specifičnim propisima za pojedine proizvode, proizvode, na primjer marketinški standardi ili se one primjenjuju temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske koje su ograničenog trajanja i to u slučajevima većih tržišnih poremećaja, dakle radi se o različitim interventnim mjerama. Treba jasno reći kako se postojeći sustav uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj bitno razlikuje od onoga u Europskoj uniji. S obzirom na činjenicu da se on od 2007. godine zasniva na jedinstvenom propisu odnosno na uredbi Vijeća Europske 1234 kojom su obuhvaćene sve mjere uređenja tržišta osim onih koje se odnose na izravna plaćanja i to za sve poljoprivredne proizvode. Upravo zbog uvažavanja prethodne činjenice Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje jedinstvenog propisa odnosno Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji je po uzoru na odgovarajući propis Europske unije strukturiran kao krovni zakon i kojim će se na jednom mjestu definirati sve nacionalne potpore uređenja tržišta za pojedine sektore poljoprivrednih proizvoda, uvjeti za aktiviranje pojedinih mjera te uloga određenih tijela i institucija u njihovoj provedbi. Smatramo važnim naglasiti kako usvajanje predloženog zakona bez obzira na ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovora u poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj ne znači automatski potpuno preslikavanje europskog modela uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda jer to u ovom trenutku jednostavno niti je moguće i to iz dva osnovna razloga. Prvi je razlog taj što Hrvatska nema potrebu uvoditi mjere uređenja tržišta za određene proizvode koje za nju nisu interesantni mada su oni sadržani i obuhvaćeni spomenutom uredbom. A drugi je razlog taj što Republika Hrvatska do stupanja u punopravno članstvo Europske unije mora poštivati obveze preuzete određenim međunarodnim ugovorima zbog kojih, za razliku od zemalja Europske unije, ne može primjenjivati niz mjera vezanih za vanjsku trgovinu poput izvoznih subvencija i dodatnih carina i slično. Unatoč toj činjenici još uvijek preostaje značajan broj mehanizama uređenja tržišta kojima Republika Hrvatska može uspostaviti i kvalitetan pravni i administrativni okvir koji će osigurati punu provedbu europskog sustava uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda nakon što Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske unije. Upravo predloženi Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda predstavlja taj pravni okvir koji je uistinu pripremljen na kvalitetan način, koji će omogućiti hrvatskom poljoprivrednom tržištu adekvatnu i kvalitetnu pripremu za buduće funkcioniranje u okviru zajedničkog poljoprivrednog tržišta Europske unije. Mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice vjerujemo kako se svi skupa možemo složiti sa prethodnom konstatacijom te sa činjenicom da je uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda od iznimne važnosti za ukupnu hrvatsku poljoprivredu, a posebno za naše poljoprivrednike. Nakon ovih, rekao bih uvodnih i načelnih konstatacija kojima se opisuje trenutno stanje u Republici Hrvatskoj, obrazlažu razlozi donošenja novog zakona te naglašava njegov značaj za ukupnu hrvatsku poljoprivredu, potrebno je nešto konkretno reći i o tome što sam zakon propisuje. Naime, Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, kao što je to navedeno u članku 1. prijedloga, propisuju se mjere uređenja tržišta u pojedinim, dakako za Republiku Hrvatsku važnim sektorima poljoprivrednih proizvoda, nadležnosti određenih tijela u provedbi mjera uređenja tržišta, korisnici predviđenih mjera te sustav kontrole i inspekcije. Treba naglasiti kako zakon dijelom propisuje mjere koje su se i do sada primjenjivale u Republici Hrvatskoj kao što su interventne mjere, carinske kvote, uvozne i izvozne dozvole. Međutim, potrebno je naglasiti i to kako zakon ujedno uvodi potpuno nove mehanizme koje do sada nismo imali u primjeni kao što su primjerice proizvodnja ograničenja u vidu proizvodnih kvota za sektore mlijeka i šećera, potpore privatnom skladištenju, priznavanje proizvođačkih i sektorskih organizacija i Kao što je to slučaj u Europskoj uniji, predloženi zakon obuhvaća sve mjere uređenja tržišta osim onih koje se odnose na izravna plaćanja, ali samo za one sektore, kao što sam već i ranije U stavku 2. članka 3. zakona navedeni su spomenuti sektori iz čega proizlazi da će se mjere uređenja tržišta primjenjivati za žitarice, šećer, hmelj, maslinovo ulje i stolne masline, voće i povrće te njihove prerađevine, vino, živo bilje i cvijeće, goveđe, svinjsko, ovčje i kozje meso, jaja i meso preradi, mlijeko i mliječne prerađevine, pčelarske proizvode te ostale proizvode navedene u dodatku ovoga zakona. Nadalje, zakonom su predviđene sljedeće mjere uređenja tržišta. Tržište intervencije koje obuhvaćaju javne intervencije, potpore privatnom skladištenju, posebne interventne mjere, prilagodbu ponude zahtjevima tržišta, sustav proizvodnih ograničenja te sustav posebnih pomoći. Zatim pravila vezana uz trženje i proizvodnju, dakle tržne standarde, priznavanje proizvođačkih i sektorskih organizacija te prerađivačkih grupa, mjere koje se primjenjuju prilikom trgovine sa drugim zemljama, dakle uvozne i izvozne dozvole, carinske kvote i izvozne kvote za šećer te posebne mjere za pojedine sektore. Ovdje je potrebno reći kako se sve prethodno nabrojane mjere neće moći primjenjivati, to je i državni tajnik rekao u svom uvodnom izlaganju, automatski nakon što što donesemo ovaj zakon jer za primjenu svih tih mjera morat će se stvoriti i okolnosti na tržištu i morat ćemo stvoriti sve one pretpostavke koje su neophodne da bi te mjere mogli primjenjivati. Mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice držimo kako donošenje ovog zakona dolazi u pravom trenutku te da je riječ o propisu koji će na jedan transparentan i kvalitetan način pridonijeti unapređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Također, određeni njegovi mehanizmi pridonose kvaliteti praćenja stanja na tržištu i na taj način lakšem predviđanju mogućih poremećaja što će zasigurno omogućiti pravodobno aktiviranje adekvatnih tržišnih mjera te smanjenje ukupnog tržišnog rizika. Na kraju smatramo kako je ovaj zakon i svojevrsna poruka našim poljoprivrednicima da u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu neće ostati zakinuti niti prepušteni sami sebi, nego da će imati kvalitetan pravni okvir za rješavanje svih problema nastalih uslijed takvih okolnosti. I na kraju osim ove potpore zakonu, donošenju ovoga zakona, želim reći da je Klub zastupnika HSS-a i HDZ-a podnio jedan amandman na članak 11., dakle predlažemo da se doda još jedan stavak koji regulira mogućnost da Vlada u određenim većim poremećajima, znači na tržištu koji bi se pojavljivali za sve one sektore poljoprivredne koji su nabrojani u članku 3. ovoga zakona, može svojom odlukom intervenirati na tržištu i na taj način umanjiti moguće posljedice i štete koje bi nastale takvim poremećajem. Evo, hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite.

Prijedlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda je u svakom slučaju jedan od onih tekstova koji nije posebno atraktivan za neke šire rasprave, međutim to je jedan zakonski tekst koji bi trebao u budućnosti da odredi neke smjernice i načine i pravila ponašanja, čak i da tako kažem uvjetno i nekakvu vrstu trgovačke kulture na našem tržištu. Prethodno, ja bih ovo moje izlaganje počeo sa dvije samo, citirajući dvije rečenice iz iz jednog odgovora na zastupničko pitanje kolege Grubišića koji odgovor je dala dakle Vlada pa kaže ovako, između ostalog na sličnu temu, ali su rečenice, objašnjenja vrlo interesantna. I kaže ovako: "Tržište naše zemlje je otvoreno tržište te nema državnog intervencionizma u poslovanju tvrtki koje se vode slobodnom logikom poslovanja i uvjetima liberalnog tržišta." I druga teza, odnosno odgovor jeste, naravno liberalizacija tržišta smanjila je mogućnost carinskog štićenja domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda što je rezultiralo povećanjem uvoza. Dakle, ako krenemo od ovog odgovora Vlade na pitanje kolege zastupnika onda nam se otvara jedna rasprava o tome kakvo je ustvari naše tržište danas. Mi u klubu SDSS-a mislimo da je ovo tipično neoliberalno tržište sa svim onim karakteristikama i opasnostima koje takva vrsta slobodne trgovine nosi. Mislimo da je karakteriziraju da je karakteriziraju dvije stvari. Prvo, to je u sadašnjem trenutku dakle, prvo dakle to je sindrom monopolista. Što to znači? To za nas znači sljedeće, da to tržište kontroliraju danas, govorim o tržištu poljoprivrednih proizvoda kontroliraju danas monopolisti preko svojih preko svojih otkupnih kapaciteta koji jedini imaju i jedini su oni u prilici da čim imaju takve kapacitete za otkup poljoprivrednih proizvoda, jedini su oni da vrše klasifikaciju i selektiranje tih poljoprivrednih proizvoda, a automatski i obračun prema onome tko predaje takav proizvod na nekakav svoj način. Istovremeno oni nemaju alternativu u nekakvoj, nemaju alternativu odnosno supstituciju u nekoj drugoj vrsti otkupa kao što su nekada bile organizirane zadruge, kao što je bila kooperacija koja je pokupila sav višak poljoprivrednih proizvoda od onog seljaka koji se nije na najbolji način snašao na tržištu prodavajući svoju robu. Svakako da tržište danas kontroliraju monopolisti i preko preko utvrđivanja cijena, jer u krajnjem slučaju oni jedini imaju krajnju prodaju, oni imaju mega markete, velike lance prodaje kojima diktiraju cijenu pa onda vidimo to i u medijima da oni mogu da odrede cijenu brašna, cijenu šećera itd. da je podignu, odnosno da je spuste kad smatraju da je to nekakav interes ili nekakav politički trenutak. Ti monopolisti po našem istovremeno i kontroliraju plaćanje na tržištu. Zašto plaćanje? Zato što su najveći otkupljivači i zato što su u krajnjem slučaju treba da budu i najveće platiše tih poljoprivrednih proizvoda. Oni istovremeno su u poziciji da formiraju i državne potrebe za uvozom određenih poljoprivrednih proizvoda. Druga stvar koju mi, koju smo mi detektirali kao stanje na tržištu ovog trenutka što svakako nije ni malo obećavajuće, a to je pojava jedne opće nelikvidnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda, a smatramo da tu pojavu nelikvidnosti ponovo generiraju oni koji su najveći otkupljivači, koji imaju monopol otkupa, monopol skladištenja i koji treba korektno da vrše u nekakvim korektnim okvirima plaćanja tih svojih otkupljenih proizvoda. I ono što je još gora reperkusija svega toga, a to je insolventnost seljaka. Upravo zbog takvog ponašanja monopolista na tržištu danas seljaci ne mogu naplatiti svoj proizvod po 7, 8, 12 mjeseci. Pšenica još nije plaćena, jabuke još nisu plaćene, otkupljena stoka još uvijek nije plaćena. Vjerojatno će biti plaćena u nekakvim obrocima tokom iduće kalendarske godine što ovom našem seljaku znači otprilike produžavanje agonije jer svaki od njih je kreditno zadužen, svaki ima određene obaveze koje mora da podmiri i sa velikim očekivanjem očekuju da se korektno plati njegova roba koja je otkupljena i uskladištena. Zašto to govorim? Zato što hoću da kažem da je u ovakvom jednom kaotičnom stanju na tržištu koje jeste, možda to nije baš jako popularno reći i priznati, ali je de facto ono tako bar na prostoru iz kojega ja dolazim, iz istočne Slavonije i Baranje gdje je gro seljaka upravo u takvom problemu o kojem ja sad pričam ukazala se potreba i stvarno je dobra stvar što je ministarstvo, odnosno predlagatelj se odlučio da nam predloži ovakav jedan koncept prijedloga uređenja tržišta, dakle koncept mjera. ukoliko ono nije, ukoliko te mjere i nisu najidealnije mislimo da je bilo krajnje vrijeme da se one ponude kao regulacija ovakvog tržišta. Ovdje bih rekao dvije stvari. Prvo bih izrekao dvije dileme o samom meritumu, o samim zakonskim rješenjima i onda bih i zamolio zamolio predstavnika ministarstva, državnog tajnika s obzirom da je tu, pa imam priliku da ga pitam da mi objasni jedan koncept za koji, koji mi baš nije posve jasan, a o tom ću kasnije nešto. Dakle, prvo ove dvije dileme. Smatram da, rješenje da kojom je Agencija za plaćanje dobila pravo, mandat da izdaje dozvole za uvoz ili da raspodjeljuje carinske kvote dovodi me u razmišljanje da li je to baš najbolje rješenje, odnosno da li smo ti jednoj organizaciji, jednoj instituciji koja je tek u povoju, koja se još nije ekipirala ni kadrovski, niti tehnički dali smo joj prevelik zadatak, otvorili smo prevelik manevarski prostor da bi se sutra moglo špekulirati da li taj čovjek koji fizički radi taj posao i zadužen je da svojim parafom selektira ovaj zahtjev, od ovog zahtjeva ovome da suglasnost i kvotu, ovome ne da. Dakle, da se stvori jedna percepcija špekulacije i da neki, neki kažem subjektivne procjene kome dati, a kome ne dati pravo na uvoz, odnosno carinske kvote koje će u ovom cijelom poslu biti u stvari najatraktivnija stvar. Druga dilema koju mi ovdje izražavamo jeste u članku 8. su pobrojane tržišne intervencije i kao mjera pod b) je ovdje rečeno da je to potpora privatnom skladištenju. Ona sam za sebe ne mora biti loša ako se uzme činjenica da imamo dosta skladišnog prostora, da imamo formirane otkupljivače, skladištare itd. i sad mi sad mi podupiremo ih, stimuliramo na način da im dademo određen dio novca od neke cijene kako bi oni bili stimulirani da otkupljuju, da privatno otkupljuju tu robu. Negativno iskustvo toga je sljedeće. Na prostoru, ponavljam opet, istočne Slavonije i Baranje, u kojoj je voćarstvo bilo u velikoj ekspanziji i stotine hektara su u zadnjih šest, sedam godina podignuto nisu se podigle prave hladnjače sa .../Govornik se ne razumije./... standardima itd. Dakle, imamo svega jednu i ona je vezana uz monopolistu na tržištu. I sad imamo situaciju da taj jedan otkupljivač dobije od države subvencije za otkup jabuka 0,80 lipa po kilogramu a garantirana cijena prve klase je dvije i pol kune. Znači, u te dvije i pol kune koju njemu garantira država dade mu još 80 lipa za otkup. On prikupi potpise i sakuplja kvote za otkup od proizvođača i većinu tih jabuka ne otkupi. Dakle, ne smjesti u skladište. One što otkupi, one klasira kao drugu klasu, plaća je po jednu kunu ili kao industrijsku po 60 lipa i praktički dovodi u kolaps .../Govornik se ne razumije./... proizvodnje na našem prostoru iz razloga što je jedini, iz razloga što se može tako ponašati. Zar nije bilo logike da tih 80 lipa ili već koliko ako smatramo da je potrebno da se to potiče da dobiju direktni proizvođači koji imaju znatno više troškova i čiji proizvodni imputi su takvi da se sa ovih, sa ovom prvom klasom dvije i pol kune teško mogu pokriti pod idealnim uvjetima. Prema tome, ovo govorim iz razloga što izražavam sumnju da je ovo najbolje rješenje u situaciji kad nemamo pripremljene upravo te privatne skladištare. Mi smo donijeli onaj dokument koji se zove u nekakvom vlasničkopravnom smislu koji se zove skladišnica, koji bi trebao u tom slučaju skladištenja da bude nekakav imovinski dokument koji bi se mogao upotrijebiti na tržištu kao garancija proizvođačima. Da li je ta skladišnica profunkcionirala? Da li prati ove mjere ta skladišnica u onom svom formalnopravnom smislu? To ne znam. Ja se nadam da jeste. Ali znam da je ograničena na određen uži krug proizvoda koji se otkupljuju i koji se pokrivaju tom skladišnicom. Prema tome izražavam nekakvu sumnju u ove mjere, pogotovo u mjeru potpore privatnog skladištenja. Mislim da to treba definirati na jedan malo drugačiji način. Zamolio bih vas i iskoristio priliku da mi kažete, možda nije u direktnoj vezi sa ovim, ali je u kontekstu proizvodnje i kontekstu tržišta i kontekstu uvoza voća i povrća, koga kažemo da imamo dovoljno, a uvozimo voće izvana. Prijeti nam veliki uvoz jabuka iz Kine sad. Istovremeno nam prijeti, odnosno pravila su takva da ulaskom u Europsku uniju, nadam se da će to biti iduće godine, je zabrana podizanja nasada, dakle blokira se kompletno sva ta aktivnost. Formira se katastar nasada i to je kvota s kojom mi raspolažemo. Ja postavljam pitanje i nije mi jasno zašto nismo ovu i slijedeću godinu poticajem iskoristili da povećamo tu raspoloživu količinu nasada, da još u ove dvije godine, ove godine i iduće godine iskoristimo tu tu mogućnost da podignemo nasade? Tvrdim vam da u trenutku kad smo rekli da nećemo više plaćati potpore u iznosu od 45 tisuća kuna za vinograd ili 22 za voćnjak, sadnja je stala. Privatni posjednik više nije u mogućnosti, nema financijskih mogućnosti da sam isfinancira podizanje jednog hektara nasada. Prema tome, mislim da je tu urađena greška, i mislim da je to trebalo završiti sa procesom pridruživanja. I vidim da mi ističe vrijeme. Mislim da je ovaj zakon konačno treba biti i prije na dnevnom redu. Mi ćemo ga kao klub prihvatiti i očekujemo da u svakom slučaju će taj zakon bar donekle dati nadu ljudima koji su proizvođači, i stoke na prostoru, dakle a nemaju kome prodati. Da neće da im bude u konkurenciji više jeftina novozelandska jagnjetina, da im neće biti u konkurenciji na tržištu više kineska jabuka, da im neće čileansko vino prijetiti prijetiti njihovoj proizvodnji. Ako to ćemo to postići donekle da se izvrši takva regulacija i zaštita tržišta, onda mislim da smo napravili sa ovim prijedlogom zakona dobar posao. Hvala vam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona

je reći kako se u Republici Hrvatskoj primjenjuju različite mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda pri čemu se neke od njih aktiviraju samo u slučajevima većih tržišnih

potpore privatnom skladištenju, posebne interventne mjere, prilagodbu ponude zahtjevima tržišta, sustav proizvodnih ograničenja te sustav posebnih pomoći.

(SDSS)** Gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicima. Kolegice i kolege.

dakako za Republiku Hrvatsku važnim sektorima poljoprivrednih proizvoda, nadležnosti određenih tijela u provedbi mjera uređenja tržišta, korisnici predviđenih mjera te sustav kontrole i inspekcije.

da je objedinjavanje svih mjera uređenja tržišta u okviru jednog zakona, povećava transparentnost u ponudi provedbi poljoprivredne politike, a time sigurnost i stabilnost poslovanja za sve subjekte na tržištu poljoprivrednih proizvoda.